Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i veze i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik Dražen Bregelec. Izvolite! lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene gospođe i gospodo saborski zastupnici. Dozvolite nekoliko uvodnih rečenica o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu. Najprije vas želim dodatno informirati o aktualnom, o sadašnjem trenutku o okolnostima u kojima se nalazi Republika Hrvatska sa aspekta njene međunarodne, međunarodnog članstva u organizacijama koje imaju veze sa zračnim prometom. I istaknuti da je Hrvatska članica organizacije Međunarodnog civilnog zrakoplovstva, Europske konferencije civilnog zrakoplovstva i Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe. Uz to uprava zračnog prometa u sastavu Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka je od ožujka 2004. godine i punopravni član Europske organizacije zračnih, zrakoplovnih vlasti. Nužno je istaknuti da je punopravno članstvo u zajedničkim zrakoplovnim vlastima i potpuno usvajanje njihovih zahtjeva također jedan od uvjeta za punopravno članstvo u Europskoj uniji. Nadalje, početkom 2006. godine potpisan je Sporazum o zajedničkom europskom zračnom prostoru tzv. ECAA agreement. Cilj sporazuma je potpuna harmonizacija hrvatskog nacionalnog zakonodavstva u području zračnog prometa sa zakonodavstvom Potpisivanjem ovog sporazuma Republika Hrvatska se obvezala implementirati u svoje zakonodavstvo uredbe i direktive koje su obuhvaćene tim sporazumom sukladno fazama definiranima u sporazumu. Sam Zakon o zračnom prometu u obliku kakav je sada važeći usvojen je 1998. godine i do sada je pretrpio jedne izmjene usvojene 2004. godine. U procesu usklađivanja zakonodavstva RH-a sa pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe, a koji je utvrđen nacionalnim programom za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji za 2007. godinu, za prvi kvartal 2007. godine predviđene su i izmjene i dopune Zakona o zračnom prometu. Ovaj zakon usklađuje se sa pravnom stečevinom Europske unije i to sa sljedećim konkretnim uredbama i direktivama. Sa uredbom o licenciranju zračnih prijevoznika koja se posebno bavi pravom osnivanja zračnih prijevoznika izdavanjem operativne licence. Osnovno načelo uredbe je da ako zračni prijevoznik udovoljava kriterijima u odnosu na ekonomsku i tehničku sposobnost tada ima pravo da mu se izda operativna licenca. Operativna licenca se može izdati isključivo zračnim prijevoznicima koji posjeduju važeću svjedodžbu o sposobnosti tzv. Air Operator Certificate, koji garantira tehničku sposobnost. Operativna licenca je važeća dok zračni prijevoznik udovoljava posebnim propisanim uvjetima. Sljedećom direktivom kojom se ovaj zakon usklađuje je direktivom Vijeća 2000/79 iz 2000. godine, o europskom Sporazumu o radnom vremenu mobilnih djelatnika u civilnom zrakoplovstvu, utvrđena su određena pravila koja se posebno primjenjuju na mobilne djelatnike u zračnom prijevozu, dakle na pilotsko, na kabinsko i pilotsko osoblje. Direktivom ne ustanovljen sveobuhvatni okvir unutar kojeg je moguće propisivati ograničenje radnog vremena. U skladu s direktivom, mobilni djelatnici ne smiju raditi više od 2 tisuće sati godišnje, dok je vrijeme letenja ograničeno na najviše 900 sati godišnje. Mobilni djelatnici imaju pravo na najmanje četiri tjedna godišnjeg odmora, najmanje 96 sati, 96 slobodnih dana u godini i najmanje 7 slobodnih dana mjesečno. Također, imaju pravo na besplatan zdravstveni pregled, odgovarajuću zaštitu na radu, te prehranu tijekom rada. Cilj ove direktive je povećanje sigurnosti odvijanja zračnog prometa koje se postiže uklanjanjem mogućnosti zamora i stresa mobilnih djelatnika.

zatim Uredbom o pružanju usluga i Uredbom o zajedničkim zahtjevima za pružanje usluga u zračnoj plovidbi koji su dio Single European Sky regulative, koje Republika Hrvatska temeljem potpisanog sporazuma o zajedničkom europskom zračnom prostoru, obvezna je implementirati u svoje zakonodavstvo. Prema tim uredbama, svaka država članica mora imenovati nacionalno nadzorno tijelo, čija zadaća će prije svega biti certificiranje i kontinuirani nadzor nad pružateljima usluga u zračnoj plovidbi, kao i drugi s time vezani poslovi. Budući da je smisao osnivanja nacionalnog nadzornog tijela povećanje sigurnosti u zračnoj plovidbi, ta zadaća je ovim izmjenama i dopunama Zakona ta zadaća je ovim izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu u Republici Hrvatskoj povjerena agenciji, kao tijelu čiji cilj i jest upravo briga za sigurnost i cjelokupnost zračnog prometa u Republici Hrvatskoj.

učinjeno je uvođenjem pojma operativne licence koja do sada nije postojala a posjedovanje koji je temelj za operiranje zračnim prijevoznikom u Europskom unijom, zatim izmjenama i dopunama zakona o dijelu koji se odnosi na radno vrijeme, vrijeme leta, odmora članova zrakoplova te izmjenama i dopunama koje se odnose na usluge o zračnoj plovidbi i certificiranje i nadzor pružitelja usluga u zračnoj plovidbi. Uz navedeno važno je naglasiti da će se navedena EU regulativa detaljnije implementirati kroz provedbene propise koji se donose temeljem Zakona o zračnom prometu. Nadalje, predložene su izmjene i dopune Zakona o zračnom prometu usmjerene i na osnivanje Agencije za civilno zrakoplovstvo, što možemo slobodno okvalificirati i kao najznačajniju izmjenu koju koju donosi ovaj prijedlog. Agencija za civilno zrakoplovstvo osniva se kao pravna osoba koja na temelju javnih ovlasti samostalno obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zračni promet, zračne luke, poslove od značenja za sigurnost zračne plovidbe a naročito kontinuirani nadzor zrakoplovnih operatora, licenciranog zrakoplovnog osoblja i plovidbenosti zrakoplova te ukupan nadzor zračnog prometa kao i druge poslove koji su joj ovim zakonom date u nadležnost. Izmjene i dopune Zakona o zračnom prometu usmjerene su i na usklađivanje sa propisima kojima se uređuje nadležnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje kao središnjeg tijela državne uprave nadležne za zaštitu i spašavanje. Toliko u ovom uvodnom dijelu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Ivan Vučić. **Vučić,

Zakon o zračnom prometu kao temeljni zakon koji uređuje pitanje zračnog prometa sadrži odredbe o uređenju zračnog prometa u zračnom prostoru Republike Hrvatske i nadležnom u tom prostoru, uvjetima za sigurno odvijanje zračnog prometa, zračnom prijevozu i drugim djelatnostima u zračnom prometu, upisu u hrvatske registre civilnih zrakoplova, državnoj pripadnosti i registracijskim oznakama zrakoplova, uvjetima za sigurnu uporabu zrakoplova i zrakoplovnih uređaja, aerodromima, uvjetima koje mora udovoljavati zrakoplov kao i drugo stručno osoblje, pružanju usluga u zračnoj plovidbi, istraživanju, ugrožavanju sigurnosti zrakoplova i nesreće zrakoplova, potrazi i spašavanju zrakoplova, zaštiti zračnog prometa, mjerama zaštite okoliša i zaštite stanovništva od buke zrakoplova, inspekcijskom nadzoru nadležnog ministarstva i drugih tijela ministarstva i njihovih ovlasti te prekršajima u zračnom prometu. Republika Hrvatska je od 1992. godine članica organizacije Međunarodnog civilnog zrakoplovstva koja je osnovana u svrhu razvijanja načela tehnologije te poticanja i razvoja međunarodnog zračnog prometa. Republika Hrvatska je i članica Konferencije civilnog zrakoplovstva, Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe. Uprava zračnog prometa u sastavu Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka od 2004. godine punopravni je član Europske organizacije zajedničkih zrakoplova. Nužno je istaknuti da je punopravno članstvo u zajedničkim zrakoplovnim vlastima i potpuno usvajanje njihovih zahtjeva također jedan od preduvjeta za pristupanje Europskoj uniji. Punopravno članstvo Republike Hrvatske u uniji kao i …/Govornik se ne razumije./… demokratskih sloboda i gospodarskog razvoja temeljni je cilj Republike Hrvatske. Jedan od ključnih preduvjeta u tom procesu osim provedbe unutarnjih reformi i snažnijeg gospodarskog razvoja je i preuzimanje europske regulative i europskih zrakoplovnih standarda. Prema tome, izmjene i dopune Zakona o zračnom prometu potaknute se u prije svega zbog usklađivanja važećih odredaba sa pravnim stečevinama Također, izmjene i dopune Zakona o zračnom prometu sadrže odredbe kojima se važeći zakon usklađuje sa nekim međunarodno preuzetim obavezama i praksom a koje su bitno i nužno implementirati. Jedinstvenost europskog neba i uredbe 522/2004. o interoperabilnosti europske mreže upravljanja zračnim prostorom dio su regulative koje Republika Hrvatska temeljem potpisivanja sporazuma obaveze obaveze u svoje zakonodavstvo. Prema tom uredbama svaka država članica mora imenovati nacionalno nadzorno tijelo čija zadaća je prije svega biti certificiranje

te zadaća je ovim izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu Republike Hrvatske povjerena agenciji kao tijelu čiji cilj jest upravo briga za sigurnost cjelokupnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj. Usklađivanje sa navedenim EU regulativom učinjeno je uvođenjem pojma operativne licence koja do sada nije postojala a posjedovanje koji je temelj za operiranje operiranje zračnim prijevoznikom u Europskom unijom, zatim izmjenama i dopunama zakona o dijelu koji se odnosi na radno vrijeme, vrijeme leta, odmora članova zrakoplova te izmjenama i dopunama koje se odnose na usluge o zračnoj plovidbi i certificiranje i nadzor pružitelja usluga u zračnoj plovidbi. Preporučeno je da uprava zračnog prometa postane administrativno financijski neovisna državna institucija a između ostalog bude postavljena kao nacionalno nadzorno vijeće. Stoga su izmjene i dopune Zakona o zračnom prometu između ostalog usmjerene na osnivanje Agencije za civilno zrakoplovstvo prikladne i praktične organizacije izvan sustava državne uprave koja će autonomno provoditi u okviru svoje djelatnosti uprave i druge poslove koji se odnose na zračni promet, zračne luke, poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe a naročito kontinuirani nadzor zrakoplovnih operatera licencirano od svakog onog osoblja i plovidbenost zrakoplova što uključuje i održavanje zrakoplova kao i ukupan nadzor zračnog prostora. Agencija za civilno zrakoplovstvo osniva se kao pravna osoba koja će na temelju javnih ovlasti samostalnost obavljati poslove određene ovim zakonom. Agencija predstavlja stručnu organizaciju koja sukladno brzom tehničkom i tehnološkom razvoju sa područja civilnog zrakoplovstva omogućava praćenje i provođenje međunarodnih standarda nužnih za ispunjavanje odgovornosti države za kontrolu sigurnosti zračnog prometa. Bitno je na kraju napomenuti da donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu osigurava kontinuirano usklađenje i provođenje postojećih propisa i rješenja, normama i preporukama predviđenim u međunarodnim ugovorima kojima je Republika Hrvatska pristupila. Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje ovog zakona. Hvala. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predlagatelji, drage kolegice i kolege. Samim Ustavom Republike Hrvatske regulira osnovu za donošenje svih potrebitih zakona i na to dakako nemamo nikakvih primjedbi. Ocjena stanja i temeljna pitanja koja se trebaju urediti ovom izmjenom nalaze se u činjenici da uprava zračnog prometa pri Ministarstvu mora nije do sada nikada dobila barem uglavnom zadovoljavajuću ocjenu prolaznosti i stručnosti niti od AUDIT-a, dakle internacionalnog civil aviation organization, dakle Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva niti podkomiteta UN-a a po njihovim temeljnicama bazira se cjelokupni promet na kugli zemaljskoj. Niti "Joint aviation autorities" zajedničke zrakoplovne vlasti Europske unije. Obzirom da ovaj nacrt prijedloga zakona nije uopće dan na analizu zrakoplovnoj struci, dakle nije dan svim korisnicima zračnog prostora Republike Hrvatske, nije dan niti avio prijevoznicima niti zračnim lukama, niti gospodarskoj komori, niti sindikatu, niti drugim ustanovama ili bilo kojim drugim zainteresiranim subjektima da dostave svoje potrebne prijedloge i primjedbe na predloženi nacrt ovog prijedloga. Adekvatne izmjene postojećeg Zakona o zračnom prometu ovim prijedlogom jesu upitne i dvojbene kako iz ekonomskih tako i iz samih sigurnosnih razloga. Obzirom da se ovim zakonom osniva agencija za civilno zrakoplovstvo a osigurana su sredstva samo za početak rada postoji bojazan rad će agencije pasti na teret zrakoplovnih privrednika i drugih zrakoplovnih organizacija gdje posebno podvlačim Hrvatsku kontrolu zračnog prometa koja svoj dohodak ostvaruje odlično razvijenim sistemom kontrole zračnog prometa i za svoje usluge prima usklađenu, primjerenu naknadu kroz tzv. «unit trade» za svoje usluge od svih zrakoplovnih prijevoznika koje koriste zračni promet, prostor Republike Hrvatske. Činjenica da je u drugom stavku navedeno da provođenje odredba ovog zakona ne zahtijeva osiguranje posebnih sredstava u državnom proračunu utemeljena je isključivo na činjenici da se ovim zakonom mijenja i nadopunjuje Zakon o zračnom prometu a provođenje kojeg će ovim izmjenama pasti na leđa i teret zrakoplovnih privrednika i prijevoznika, zračnih luka a posebno na teret Hrvatske kontrole zračnog prometa čije se i preimenovanje ovim prijedlogom predlaže u pružitelja usluga. Obzirom da se točno i decidirani i određeni financijski razlozi nalaze i iza prijedloga za donošenje ovog Nacrta zakona troškovi rada agencije bi se naplaćivali kroz razne takse i pristojbe od gospodarskih subjekata a samo djelomično iz proračuna kojim bi se izmijenio sada važeći Zakon o zračnom prometu. Za isti se zahtijeva donošenje po hitnom postupku skrivajući to iza Nacionalnog programa za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, a kako bi zastupnici u Saboru ne sagledavši sve posljedice izglasali Zakon o izmjenama zakona. Da bi možda malo to bolje pojasnili ovim zakonom se zakonska regulativa Republike Hrvatske usklađuje sa zrakoplovnom regulativom Europske unije što je i do sada bilo djelomično usklađeno, a i transformira se uprava zračnog prometa u sada samostalnu Agenciju za civilno zrakoplovstvo. Formiranjem Agencije za civilno zrakoplovstvo djelomično će financiranje te Agencije prebacuje na zrakoplovnu, zrakoplovno gospodarstvo Republike Hrvatske a iz poslova agencije nije vidljiva korist upravo toj, tom zrakoplovnom gospodarstvu koje ju treba i uzdržavati. Svi ti poslovi sada se obavljaju od strane Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Uprave zračnog prometa i nadležne službe nadzora, inspekcijskih poslova. Kroz inspekcijske poslove. Samo formiranje agencije po uzoru na druge zemlje poput zemalja Europske unije, pa čak je već i Srbija to učinila. No za razliku od drugih nije primjereno i adekvatno razrađen sustav financiranja agencija. Osigurana su samo sredstva za početak rada u iznosu od 3 milijuna kuna. Kako će se dalje financirati nije ponuđen precizan odgovor. Točka 3. ocjena stanja ne govori dalje više o tome. Nudi se odgovor da će se poslovanje Agencije člankom 11.h osiguravati iz prihoda od djelatnosti Agencije a cijene usluga Agencije nisu nigdje vidljive. Mora se znati da će uvođenje cijena za ove usluge koje se do sada nisu naplaćivale od uprave za zračni promet prijevoznici prevaliti na krajnjeg korisnika i time smanjiti konkurentnost hrvatskog turizma. Iako to dakle naizgled ne zahtijeva dodatna sredstva iz Proračuna potpuno je nejasno tko će, kada i koliko plaćati naknade za usluge Agencije te hoće li to biti dovoljno za financiranje same Agencije? Poglavito na zapravo malom tržištu Hrvatske tko će to ustvari plaćati? Aerodromi koji su svi osim zagrebačkog na granici rentabiliteta obzirom na promet, mali avio prevoznici, avio taksi, vlasnici malih zrakoplova ili netko drugi. Agencija je suštinski u drugim zemljama zamišljena da pomaže razvitku zrakoplovstva i direktno sudjeluju u istom kroz postupke koordinacije sa prijevoznicima, zračnim lukama i A kod nas bi se formiranjem Agencije uz istu osnovnu zamisao uslijed nedefiniranog financiranja postala bi kao vid nadzornog organa i čisti teret zrakoplovnom gospodarstvu u kojem ne dobiva nikakvu novu uslugu u odnosu na dosadašnju situaciju. Ali zato dobiva dodatni financijski teret na vlastito poslovanje. U biti troškovi rada Agencije se žele prebaciti sa proračuna na korisnika zračnog prostora. Zračne luke i sve druge sudionike u zračnom prometu. Primjerice pa čak možda i na radionice za održavanje. Robni prijevoz i konačno u krajnjoj instanci i na same putnike. U ime Hrvatske narodne stranke mogu reći da se naročito ne slažemo sa donošenjem Zakona po hitnom postupku jer nije poznat konačni rezultat tako izmjenjenog Zakona o zračnom prometu na zrakoplovnu i turističko-prometnu uslugu Republike Hrvatske u budućnosti. Usklađivanje zakona sa normativnim aktima treba svestrano proanalizirati kako pristupom u Europsku uniju ne bi utvrdili da nam tako doneseni zakon nije odgovarajući u nacionalnom i novonastalim okolnostima. Ovo napominjem poglavito zbog činjenice da smo već jednom prilikom usvojili zakone i standarde iz područja zračnog prometa koji se primjenjuju u zemljama Europske unije a mi sa našim tehničko-tehnološkim djelatnostima nismo ih u mogućnosti u potpunosti ispuniti. Naime Hrvatska je u cijelosti i brzopleto prihvatila propise što «Joint aviation regulation» pravila koja propisuje «Joint autorithies» i tako dalje, tj. sama Europska unija. Ne dajući ekskluzije na pojedine dijelove prihvaćenih propisa a što je mogla i trebala. Rezultat toga je negativni nalaz … /Govornica se ne razumije./ … u upravi zračnog prometa od strane «GAA». Sve druge članice su «JAR» propisale prihvatiti uz određena ograničenja pa i mi imamo paradoksalnu situaciju da su naši propisi u određenim elementima praktički neprihvatljivi u praksi. Poglavito u slučaju opremeljenosti radionica za održavanje. Mogli bismo to kratko svesti na sljedeće: imamo strože propise od propisa u zemljama Europske unije pa smo u situaciji da želimo biti veći pape od samoga pape. Hrvatska narodna stranka neće ovaj Prijedlog podržati. Zahvaljujem. Državni tajnik gospodin Breglec izvolite. osjećam dužnost dati neka dodatna pojašnjenja a posebno i demantirati neke od navoda ovdje izrečenih u raspravi uvažene saborske zastupnice Alenke Košiša Čičin-Šain. Dakle netočno je da uprava nije dobila prolaznu ocjenu u vizitima i auditima koji su regularni, koji su redoviti svake godine od različitih institucija relevantnih za zračni promet u Europi. Naravno kao i u svakom «auditu», kao svakom «vizitu» postoje određene primjedbe koje su konstruktivne koje mi prihvaćamo a dio kojih ćemo osnove utemeljiti odnosno donijeti i ovim zakonom za rješavanje tih primjedbi. Da je tome tako tumači se, dokazuje se i činjenicom da je Hrvatska primljena u punopravno članstvo GIA – Joid Aviation Autoritya. Znači, Udruženja Udruženja civilnih zrakoplovnih vlasti i to ne bi nikako mogla postići da nije pozitivna u toj procjeni relevantnih institucija europskog zračnog prometa. Što se tiče načina utvrđivanja ovog prijedloga izmjena i dopuna zakona moram isto tako demantirati izrečeno da nije bila konzultirana stručna javnost. Upravo obrnuto. U radnoj grupi za izradu ovog prijedloga zakona aktivno su učestvovali i Udruga zračnih luka. Znači, sve zračne luke u Republici Hrvatskoj, predstavnik nacionalnog zračnog operatora Croatia airlines, predstavnici Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Dakle, tri najvažnija elementa u zračnom prometu u Republici Hrvatskoj. Primjedbe vezane uz Agenciju uz njen smisao, uz njeno financiranje i opravdanost. O toj temi mogu reći slijedeće. Agencije će, je nužno potrebna, neophodno potrebna zbog povećanja administrativnih kapaciteta Republika Hrvatska i za područje zračnog prometa. Uprava za zračni promet Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka u kojoj trenutno radi 28, 29 ljudi nema dostatne administrativne kapacitete i ne može uz plaću državnog službenika 5, 6 tisuća kuna za specijalistu, za VSS stručnu spremu iz industrije koja ima dvostruko, trostruko veći prosjek plaća dobiti kadrove da bi popunila, da ima i stotine sistematiziranih radnih mjesta. Dakle, izlaz iz postojeće situacije je definitivno jedan od razloga jest i taj dakle za ustrojstvo agencije. Agencija nije nikakva hrvatska inovacija. Agencije za zračni promet imaju mnoge zemlje Europske po sličnom sistemu, po sličnom principu odlučili smo i u Hrvatskoj stručne poslove, poslove arbitriranja, poslove certificiranja zračnog osoblja, operatora povjeriti jednoj neovisnoj instituciji koja će imati i sredstava i kapaciteta i stručnog znanja i naravno sve ostale preduvjete da svoj posao obavlja na onaj način kako to mora biti. U tom smjeru se i kreću primjedbe koje smo mi dobili i mi usvajanjem zakona sa ovakvim rješenjima zapravo rješavamo i dio primjedbi i dio konstruktivnih sugestija koje smo dobili u okviru različitih vizita od strane europske, Zatim, financiranje ove agencije definirano je u članku 11h. izmjena i dopuna zakona u kojem se koliko je to moguće u okviru zakona precizno definira iz kojih će se izvora agencija financirati. Konstatacija da će financiranje agencije pasti na leđa industrije je naravno točna. Međutim, tu treba reći da je alternativa da padne na leđa državnog proračuna. Dakle, kao i sve ostale agencije u ostalim dijelovima gospodarstva i ova se agencija financira iz domicijalne industrije, da je to zaista nevelik napor potrebno je istaknuti dvije činjenice. Prvo, glavni izvor financiranja bit će dio prihoda koji ostvaruje Hrvatska kontrola zračne plovidbe, a da bi dočarali zapravo da to nije na teret prije svega Hrvatske zrakoplovne industrije potrebno je znati da Hrvatska kontrola zračne plovidbe svoje prihode oko šesto i nešto čini mi se sedamsto milijuna kuna godišnje ostvaruje u preko 90% od naknada za prelet stranih zrakoplova. Dakle, opterećenjem financiranja rada agencije pretežito iz prihoda Hrvatske kontrole zračne plovidbe u najvećem mogućem dijelu opteretit će se dio rutnih naklada koje plaćaju mahom preko 90% strani operatori koji prolaze, tranzitiraju iznad hrvatskog teritorija. Upravo obrnuto nego je bilo rečeno ovim modelom novci koje strane kompanije plaćaju za prelet hrvatskog teritorija ostat će u većem dijelu u Republici Hrvatskoj i pomoći da hrvatska zrakoplovna industrija ima bolji servis. Ostali izvori financiranja procjenjujemo da će tih možemo sada procijeniti 20, 30 milijuna kuna godišnje potrebnih za rad agencije koje bi u nekakvoj viziji trebale imati šezdesetak ljudi u stalnom radnom odnosu. Dakle, ostali, manji dio prihoda procjenjujemo da neće biti veliki teret za industriju u kojoj Croatia airlines primjerice ima milijardu i pol godišnjeg prihoda, otprilike toliko i rashoda. Na sreću prošle godine u pozitivi. Sveukupno zračne luke u Republici Hrvatskoj nešto malo manje od tog iznosa. Dakle, samo uzimamo najveće igrače. Govorimo od otprilike 3 milijarde kuna koje se vrte, a govorimo otprilike možda nekih desetak, petnaestak milijuna kuna koji će oni sveukupno morati doprinijeti za rad agencije. Dakle, ovim argumentima mogu jedino reći da ne mogu prihvatiti ovo tumačenje da će to biti neprihvatljiv teret za hrvatsku zrakoplovnu industriju. Također, bilo je, smatram da je to bilo samo nespretno rečeno da je to razumljivo, uprava se ne ukida i ne zamjenjuje agencijom već Uprava za zračni promet u sklopu ministarstva ostaje kao tijelo nadležno i dalje za propise. Ali velik dio stručnih, odnosno svi stručni poslovi prenose se na agenciju. Evo zahvaljujem. Toliko u ovom trenutku, osim još jedne rečenice na kraju gdje moram demantirati također da većina hrvatskih aerodroma posluje na granici rentabilnosti. Upravo obrnuto. Primjerice dubrovački, splitski aerodrom, dubrovačka, splitska zračna luka isključivo iz vlastitih prihoda financiraju i vlastiti razvoj i svi vi koji dolazite ili prolazite tim tim infrastrukturnim objektima u prometu svjedočite tome da su to zaista reprezentativni objekti koji se razvijaju zahvaljujući dobrom poslovanju i solidnim Alenka Košiša Čičin-Šain. **Košiša Čičin-Šain, Alenka (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo, samo bih ispravila jedan netočni navod, odnosno de facto kolega je rekao da to nije nikakva hrvatska inovacija uvođenje te agencije, da to imaju i druge zemlje. Naime, to je hrvatska inovacija zbog toga što do danas i do sada su te poslove, te iste poslove sa tim istim prihodima 90 postotnom preletu preko hrvatskog neba je to obavljala uprava. Dakle mi smo to do sada radili kroz Upravu za zračni promet pri ministarstvu. Dakle uvođenjem ove agencije ne smanjuje se ni broj poslova niti se povećava broj poslova. To je do sada obavljala ova grupa ljudi kroz Upravu. spomenuli da su ova tri aerodroma rentabilna ili da posluju na granici rentabilnosti, da, ali nemojte zaboraviti da oni posluju na granici rentabilnosti zbog onih pikova kada imaju najveći promet u ljetnim mjesecima. Jedino Zagrebački aerodrom ima kontinuiranu rentabilnost.

usklađuje sve one bitne propise za gospodarski razvitak, u ovom slučaju za sigurnost i zračnu plovidbu i kako je Hrvatski sabor dinamično zakonodavno tijelo koji brzo rješava. I stoga sam pristalica upravo na ovaj način predloženog, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, jer je vrlo jasno, a to smo i na odborima raščlanili na koji način treba funkcionirati i raditi, a ne da pojedini prijedlozi kupe prašinu u ladicu i da ne vidimo nikad kraja i konca onom što trebamo napraviti, a to je upravo usklađivanje važećih odredbi sa pravnom stečevinom Europske unije. A također i usklađivanje sa drugim međunarodno preuzetim obvezama i praksom. Stoga je bilo nužno ovo sve u takav, u ovu izmjenu i dopunu zakona implementirati. Najvažnije, ipak ću istaknuti neke od bitnih koraka unaprijed, a to je a to je da se operativna licenca uvodi, koja se izdaje zračnom prijevozniku koji zadovoljava kriterije ekonomske i tehničke sposobnosti koji posjeduju važeću svjedodžbu, i naravno ono što jest a stavit ću ga na prvo mjesto, upravo ovim zakonom se vrlo precizno određuje da članovi posade zrakoplova neće smjeti raditi više od 2 tisuće sati godišnje. Vrijeme leta je ograničeno na najviše 900 sati godišnje. Imaju pravo na najmanje 4 tjedna godišnjeg odmora. 96 slobodnih dana u godini, te 7 slobodnih dana mjesečno jer konačno uvijek treba staviti na prvo mjesto zaposlenike i svi oni koji sudjeluju da bi naša zračna plovidba bila sigurna, kako na nebu tako i na zemlji. Ono što je posebno dobra novina, a koju treba potencirati iako su ovdje precizni rokovi navedeni osnivanja Agencije za civilno zrakoplovstvo, kako bi doista posebnim tijelima upravo izvan ministarstva mogla financirati Agencija. Slično je Agencija za linijski prijevoz za more kako bi doista mogli precizno i brzo obavljati sve one poslove koje se pred tom Agencijom Agencija za civilno zrakoplovstvo, ona na temelju javnih ovlasti samostalno obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zračni promet, zračne luke, posebnog značaja za sigurnost zračne plovidbe, a osobito kontinuirani nadzor zrakoplovnih operatora, licenciranog zrakoplovnog osoblja i plovidbenosti zrakoplova, te ukupan nadzor zračnog prometa kao i druge poslove. Ali ono što smo nedavno isto ovdje prihvatili jeste da je važno naglasiti kako će se europska regulativa još bolje implementirati kroz propise koji se odnose upravo ovim predloženim zakonom. Ali i kad kažemo usklađivanje sa propisima kojima se uređuje nadležnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje kao središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje koje upravo svakim danom potvrđuje razlog svog opravdanog postojanja. Naravno da operativna licenca novi članak i koji upravo treba vrlo precizno odrediti koji su to uvjeti, gdje je sjedište, gdje je glavna djelatnost vlasništva, stvarnog nadzora, financijska sposobnost. I to je vrlo jasno i na jedan na jedan moderan nomotehnički način u ovom prijedlogu urađeno. Naravno kao i svi prijedlozi zakona koji dolaze iz male tvornice hrvatske Vlade, posebno ovog resora i prijedloga, govori se o onome kako se to radi. A najvažniji uvodnik je upravo u pojmovima koji precizno određuju na što se odnose pojedine moderne tehnološka dostignuća. da i hitna pomoć i Agencija za civilno zrakoplovstvo uopće kažemo da je vrlo veliki i jasan doprinos utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba. Stoga ovaj zakon treba podržati i nacionalno nadzorno tijelo vrlo jasno definirati upravo kao što su i ovdje rokovi u kojem roku treba imenovati privremenog direktora Agencije, da je to u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, koji će poslove obaviti privremeni direktor za početak rada Agencije, te na koji način će i upisati u sudski registar i nakon toga da će Vlada Republike Hrvatske imenovati i Vijeće Agencije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, a u daljnjem roku od 30 dana Vijeće Agencije donijet će statut Agencije. Vrlo precizno, jasno i pregledno. Stoga još jedan put ohrabrujemo i druge koji trebaju raditi na ovakvim usklađivanjima, sigurnosti, bilo koje druge vrste prometa da zdušno i požrtvovno radi kako bi doista uhvatili korak sa razvijenim svijetom u pogledu ovoga Zahvaljujem. Na sjednici Sabora na galeriji su prisutni i parlamentarci islamske Republike Iran, pa ih pozdravimo. Riječ ima uvaženi zastupnik Nikola Sopčić. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Državni tajniče, kolegice i kolege. Podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu. Ovaj zakon kao temeljni zakon koji regulira područje zračnog prometa sadrži odredbe o uređenju zračnog prometa u Republici Hrvatskoj, nadležnosti kao i uvjete za sigurno održavanje zračnog prometa. Republika Hrvatska koja je od 1992. godine stranka Konvencije u međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, tj. članica organizacije Međunarodnog civilnog zrakoplovstva kao i članica Europske konferencije civilnog zrakoplovstva. Isto tako uprava zračnog prometa koja je u sastavu Ministarstva, mora, turizma, prometa i razvitka je punopravni član europske organizacije zajedničkih zrakoplovnih vlasati što je jedan od preduvjeta za pristupanje Europskoj uniji. Isto tako Sporazumom o zajedničkom europskom zračnom prostoru koji je potpisan početkom 2006. godine predviđeno je potpuno usklađivanje i harmonizacija hrvatskog zakonodavstva na području zračnog prometa sa zakonskom regulativom Europske unije. Ovim sporazumom Republika Hrvatska se obavezala ugraditi u svoje zakonodavstvo uredbe i direktive obogaćene sporazumom, a prema fazama definiranom u samom sporazumu. Zakon o zračnom prometu usklađuje se sa uredbom vijeća o licenciranju zračnih prijevoznika koja definira pravo osnivanja zračnih prijevoznika i izdavanje operativne licence. Isto tako sa direktivom vijeća o europskom Sporazumu o radnom vremenu mobilnih djelatnika u civilnom zrakoplovstvu gdje se definira prvenstveno radno vrijeme tako da recimo mobilni djelatnici ne smiju raditi više od 2 tisuće sati godišnje, ne smiju provesti na letu više od 900 sati, precizira se minimalno trajanje godišnjeg odmora od najmanje četiri tjedna, najmanje 96 slobodnih radnih dana u godini te najmanje 7 slobodnih radnih dana u mjesecu. Isto tako se usklađuje sa Uredbom europskog parlamenta i vijeća o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba što je učinjeno uvođenjem pojma operativne licence. Trenutno je postojeće stanje takvo da uprava zračnog prometa sa svojim mogućnostima nije u potpunosti moguće preuzeti sve obaveze iz sporazuma pogotovo obaveze koje će proisteći našim ulaskom u članstvo Europske unije. Ovim se prijedlogom predlaže osnivanje Agencije za civilno zrakoplovstvo kao pravne osobe koja će imati javne ovlasti. Agencija bi autonomno provodila upravne i druge poslove koji se odnose na zračni promet. Zbog svega navedenog smatram da ovaj prijedlog zakona treba prihvatiti. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Zdenka Babić Petričević. Gospodine dopredsjedniče, dame i gospodo. Od 9. svibnja 1991. godine od prvog komercijalnog leta Croatia airlinesa u samostalnoj nezavisnoj Republici Hrvatskoj do dana današnjega je prošlo 17 godina i ovo je znak da Hrvatska u svim njenim vidovima prati standard najprije onoga što i zaslužuje hrvatski narod pa tako i na putu prema Europskoj uniji. Zakon o zračnom prometu kao temeljni zakon koji uređuje pitanja zračnog prometa sadrži odredbe o uređenju zračnog prometa u zračnom prostoru Republike Hrvatske i nadležnostima u tom prostoru. Republika Hrvatska je od 9. svibnja 92. godine na temelju pristupa stranaka Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, odnosno članica organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva koja je osnovana istom konvencijom u svrhu razvijanja načela tehnologije te poticanja razvoja međunarodnog zračnog prometa što dokazuje svaki dan. No, međutim, iskoristiti ću prijedlog ovoga zakona i iznijet ću osnovne razloge za donošenje Zakona o zračnom prometu. Prvo, usklađivanje nacionalnog zakonodavstva u zračnom prometu su europskom regulativom, a koja obveza proizlazi iz zaključenja ugovora između Europske unije i Republike Hrvatske i drugih zemalja. Po ovom ugovoru zračni sektor Republike Hrvatske praktički u cijelosti ulazi u Europsku uniju i u tržišnom i u regulatornom smislu pa se zakonske odredbe mijenjaju i usklađuju s europskim propisima. Prvo, licenciranje zračnih prijevoznika, uvođenje tržišnih odnosa u sada monopolističku djelatnost zračnih luka, izjednačavanje uvođenje europskih standarda i radih uvjeta za članove posade i zrakoplova, utvrđivanje regulatornih i nadzornih funkcija izvan sustava pružatelja usluge usluge kontrole leta hrvatske kontrole zračnog prometa. I ono što danas smo govorili o jednom novitetu, zakonom se osniva efikasna zrakoplovna vlast RH u obliku RH u obliku Agencije za zračni promet, a koja zakonskim odredbama dobiva potrebnu materijalnu i poslovnu neovisnost i sposobnost izvršavanja zahtjevnih nadležnosti u civilnom zrakoplovstvu u nadi da će agencija doprinijeti onomu što mi svaki dan želimo, da već ovako dobar i sigurni zračni promet Republike Hrvatske će biti i još bolji, samo ću reći nekoliko rečenica o djelatnosti agencije iz čega je vidljivo da će se to i dogoditi. Agencija na temelju javne ovlasti obavlja poslove određene ovim zakonom kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te obavlja i druge poslove u skladu s propisima donesenim na temelju zakona i statutom agencije. Djelatnost agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost zračnoga prometa, agencija kao nacionalno nadzorno tijelo obavlja i poslove koji se odnose na certificiranje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi te obavljanje stručnog nadzora nad provođenjem usluga u zračnoj plovidbi u smislu kontinuiranog udovoljavanja uvjetima. Agencija sudjeluje u međunarodnim aktivnostima uključujući i procese pregovaranja do zaključivanja međunarodnih ugovora. Agencija priprema stručne podloge za izradu nacrta prijedloga propisa koji se donosi na temelju ovoga zakona, a koji se odnose na djelatnost agencije što proizlazi iz ovoga zakona. Tijela agencije su vijeće agencije i direktor i vidjeli smo da za osnivanje agencije su osigurana sredstva, a sam predlagatelj je dalje u odgovoru kolegici Čičin-Šain odgovorio na koji način su osigurana, će se osigurati sredstva za rad agencije. Podržavam ovaj zakon u nadi da će naš zračni promet biti kao već što sam rekla u početku, dobar i siguran, još bolji, bogatiji i sigurniji. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege. Naravno da i razumijem i podržavam potrebu donošenja izmjene i dopune Zakona o zračnom prometu koji bi trebao između ostaloga se se podići stupanj usklađenosti ovog zakona, odnosno ovog područja zakonodavstva sa propisima Europske unije i europskim stečevinama. Međutim imam jedno pitanje ili bolje rečeno konstataciju koja je vezana već uz samo obrazloženje, a možda i dva. Prvo je pitanje da li mi preuzimamo propis Europske unije ili se usklađujemo s propisima Europske unije? Nemoguće je kao na strani dva da u stavku 3. zadnja rečenica govorimo je i preuzimanje europske regulative, a onda u sljedećem stavku govorimo ispravni termin da usklađujemo. Dakle, mi ipak usklađujemo, mi ad verbum ne preuzimamo sve te propise i onda ne treba biti tako propisano ni u obrazloženju. Zašto? One odredbe koje se moraju preuzeti ad verbum su pojedine odredbe, nikad nije tekst cijeli zakona i u tom pogledu taj dio mora voditi se računa. Druga moja zamjedba vezano za obrazloženje jeste da između ostaloga se kaže ovako, citirat ću: "Zakon usklađuje sa nekim međunarodnom preuzetim obvezama i praksom." Čujte, ne možete zakon uspoređivati s praksom, pa zakonom regulirate praksu. tome, nema smisla, ja hoću ovdje skrenuti na primjeru ovog Zakona pažnju da obrazloženja bi morala odgovarati sadržaju onoga što se predlaže uregulirati, urediti itd., itd. Naravno ova situacija koja je vezana uz preporučavanje opet na strani četiri da uprava zračnog prometa postane administrativno i financijsko neovisna državna institucija je dobro zamišljena, ali znate kad uzmete tu istu agenciju o kojoj se ovdje govori i vezano za način financiranja, vezano za proračunska sredstva i vezano za upravni nadzor itd. onda ona nije potpuno neovisna i u tom pogledu taj dio treba prihvatiti, ona je zapravo samostalna u svom radu, a ovisna je ne samo o provedbi zakona itd., nego i o nadzoru Vlade Republike Hrvatske, pa ako hoćete prije svega i kao vlasnika i osnivača te iste agencije. Sad dopustite nekoliko primjedbi koje su vezane uz samo pitanje zakona. Ja ću poći od onih koje bi mogle biti malo što bi se reklo ozbiljnije. Prvo se kaže u članku 11.d vezano uz članak 6. da će se statutom i drugim općim aktima agencije urediti pitanje značajna djelatnost ustroj i rad agencije. S druge strane u članku 11.c se s pravom kaže kako je djelatnost ove agencije djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Ja bih htio citirati stavak 2. članka 52. Ustava Republike Hrvatske koji kaže zakonom se određuje način na koji …/Govornik se ne razumije./… od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati, iskorištavati ovlaštenici prava nad njima i vlasnici itd. Prema tome, ta pitanja statutom se ne mogu rješavati, to mora biti pitanje nadležnosti ovoga Zakona i to se mora regulirati zakonom i u tom pogledu bi to trebalo dodatno postaviti pitanje. Ne samo zbog usmene formalnosti, nego i zbog drugih stvari. Drugo pitanje ili druga moja primjedba je vezana uz članak 11.f, a u vezi sa člankom 11.g. Kaže se između ostaloga da vijeće agencije obavlja sljedeće poslove, pa se kaže raspisuje natječaj za izbor direktora te imenuje i razrješava direktore itd. Gledajte poštovane kolege i kolegice, dosta je teško izvesti formalnopravnu situaciju da netko nekoga imenuje iz raspisanog natječaja. Pa molim vas, pretpostavka je da će se na raspisani natječaj javiti više osoba, a ako imate više osoba od kojih svi ispunjavaju minimalno propisane uvjete vi imate pravo birati da među njima dobijete najboljeg, odnosno onoga koji najbolje ispunjava uvjete, ali onda birate, onda ne imenujete direktore i u tom segmentu prva primjedba koja stoji. Druga primjedba koja stoji jeste vezana uz situaciju, a koje to uvjete po zakonu mora ispunjavati taj direktor agencije. Propisali smo uvjete koje po zakonu moraju ispunjavati članovi vijeća agencije, a da u isto vrijeme smo potpuno zanemarili da bi trebalo i za direktora, jer on je tijelo agencije, tako piše u ovom Prijedlogu zakona, propisati minimum zakonskih uvjeta, odnosno obavezne zakonske uvjete, a naravno one dodatne specifične uvjete može se propisati eventualno i statutom. Treća primjedba. Znate nemoguće je da imate zamjenika direktora koji će u isto vrijeme moći zamjenjivati u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti, dakle obavljati poslove kao da je direktor, a da u isto vrijeme zapravo kad je u pitanju on osiguravate isti tretman što se tiče izbora i imenovanja, odnosno po meni izbora, ne imenovanja kao kod direktora. Primjera radi, kod direktora tražite suglasnost koju treba dati uz suglasnost ministra, doduše tad se postavlja pitanje da li je to uopće autonomna nadležnost vijeća, po meni nije i po meni tu suglasnost ministra uopće nije potrebna. Ovdje ministarstvo, odnosno ministar treba utvrditi, dati suglasnost da li su ispunjeni zakonom propisani koje on mora imati. To da, a sama suglasnost. Pa šta će za izbor, ako to radi vijeće i ako je vijeće na kraju krajeva sastavljeno po ovom kriteriju koje daje i na kraju krajeva Vlada imenuje sama to vijeće. Prema tome, nije potrebno, ali ako se daje suglasnost za direktora onda se mora davati i za zamjenika jer zapravo u istoj situaciji se on nalazi. Naravno iza toga slijedi još nekoliko primjedbi kao što je primjerice vezano uz članak 11.a gdje se kaže između ostaloga oko ovih prihoda da se plaća naknada koji plaćaju operatori zrakoplova, pa naknada koju plaćaju svi putnici itd. Znate gospodo vi ste uveli paraporez, kroz kvazi cijenu usluga, od prijevoza putnika, preko prijevoza robe, vi ste dodatno uveli posebnu naknadu kojom će se financirati radove agencije. Ova agencija istodobno obavlja djelatnost od interesa Republiku Hrvatsku i mi moramo razgovarati o nečemu drugom, da iz cijene ukupnih usluga ili ostvarene dobiti se jedan dio dobiti osigurava za financiranje radova agencije, to je sve u redu, to možemo razgovarati, ali ne bismo mogli ići sa time da se na ovakav način propisuje porez, paraporez praktički na ovakve usluge, na ove cijene jer to bitno povećava s jedne strane cijenu usluga, a s druge strane dovodi u neravnopravni položaj te subjekte u odnosu na europsko tržište. Naravno, ovdje se otvara i ono drugo pitanje dodatno, a vezano je za stavak 6. članka 11.a gdje se kaže da pravni položaj zaposlenih agencija itd., itd. plaćen u vezi sa radnim odnosima primjenjuju se opći propisi o radu. E sad gledajte, s jedne strane primjenjuju se opći propisi u radu ako ovim Zakonom nije drugačije riješeno, a ovim je Zakonom riješeno samo nešto što je vezano uz sporazum oko dužine rada itd. i slobodnih dana. Sad se postavlja pitanje zapravo, a u isto vrijeme imate ustanovu na koju se primjenjuje ovaj Zakon i podredno ako nije regulirano ovim Zakonom, Zakon o ustanovama. Ja nemam ništa protiv da ovdje se propišu zakoni o radu, primjenjuju propisi o radu, međutim da se taj dio moralo posebice Posebno me brine stavak 5. gdje se kaže protiv upravnih akata agencije nije dopuštena žalba. Ja bih htio podsjetiti gospodo da u našem Ustavu u članku 18. je predviđeno da se iznosi žalba upravo u postanju pred tijelima itd. i da se mora osigurati žalbeni postupak. Iznimno se mora dopustiti žalba, nego se rješava odmah pred Upravnim sudom. Ali, gospodo mi u pravilu sve to što je iznimka smo počeli pretvarati u pravilo. I u pravilu više nema drugostupanjskog postupka u upravnom postupku. I u takvoj situaciji zapravo dešava se nešto što je nevjerojatno. Relativno imate brzo rješavanje u upravnom postupku. Ali onda da, gomila se strahovito puno predmeta na Upravnom sudu. I onda vrijeme rješavanja tog predmeta ili takvih takvih predmeta, naravno veoma, veoma dugo traje, što je između ostalog utvrdio i u sud u Strasbourg čime se zapravo kažnjava Republika Hrvatska jer ne smijete zaboraviti da to više nije, vrijeme se ne računa kao rok koji se nalazi predmet na sudu, nego od početka rješavanja u upravnom postupku do kraja rješavanja upravnog spora. Prema tome, mislim da bi to trebalo riješiti i otvoriti mogućnost da se ova pitanja brže i kvalitetnije rješavaju, ne samo zbog interesa onih kojima je povrijeđeno pravo nego na kraju krajeva i zbog interesa onih kojima je u krajnjoj liniji bitno da profunkcionira što prije naš pravni sustav, odnosno da Republika Hrvatska ne bude prozivana zbog ovih stvari i na međunarodnim tijelima. U članku 12. gdje se mijenja članak 22. moram upozoriti da mi je malo neuobičajena, s obzirom na ravnopravnost svih po našem Ustavu, a da ne govorim po međunarodnim konvencijama odredba koja u stavku 2. govori, da u nadzorne odbore i uprave društva koji su registrirani kod nas moraju biti najmanje 2/3 članova iz reda državljana Republike Hrvatske. Pa slušajte, ako oni imaju radnu dozvolu i ispunjavaju sve uvjete oko jezika, struke i znanja, ne mora biti u tom pogledu onda takvo ograničenje, nego treba bit ograničenje da mora ispunjavati unutrašnje propise koji se odnose na zapošljavanje i rad stručnih tijela i nadzornih tijela ovog. Evo, otprilike jednu polovinu sam stigao izgovoriti u ovo kratko vrijeme. Hvala vam lijepa. **Milinović, Darko dopodnevni rad sjednice. Nastavak je u 15,00 sati. Na redu je dnevna točka broj 5, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona